Налице е кворум, откривам пленарното заседание. Уважаеми дами и господа, след Председателски съвет се обединихме върху следния проект за Програма за работата на Народното събрание за периода 9-11 юни 2010 г.: 1. г.: 1. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда – продължение от миналата пленарна седмица. 2. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата. Вносител - Министерският съвет. 3. Второ четене на Законопроекта за изменение на Закона за народните читалища. 4. Проекти за решения за промени в комисии на Народното събрание. 5. Първо четене на Законопроекта за изменение на Закона за защита на конкуренцията. 6. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит. Вносител - Министерският съвет. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за вътрешния одит в публичния сектор. Вносител - Министерският съвет. 8. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор. Вносител - Министерският съвет. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати. Вносител - Министерският съвет. 10. Второ четене на Законопроект за приемане на Декларация по смисъла на чл. Раздел 43 от Конвенцията на ООН за привилегиите и имунитетите на специализираните организации за разширяване прилагането

11. Първо четене на Законопроекта за допълнение на Закона за политическите партии. Вносител - Министерският съвет. 12. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение

от Правилника от група народни представители за включване на точка в дневния ред на Народното събрание за седмицата от 9 до 11 юни 2010 г. на на проект на Декларация по повод на инцидента на 31 май 2010 г. между израелските военноморски сили и хуманитарния турски конвой в Средиземно море

за която е изтекъл срокът на изготвяне на доклад в комисиите, на които е разпределен, но същият не е представен. Не са налице условията за гласуване от Народното събрание, тъй като проектът за декларация е разпределен на Комисията по външна политика и отбрана, поради което след обсъждането в срок ще бъде включен вероятно в програмата за следващата пленарна седмица. Също на основание чл. 43, ал. 3 от правилника народният представител Валентин Николов прави предложение за включване на първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за енергетиката с вносители Мартин Димитров – първи законопроект; вторият законопроект е на Министерския съвет; трети – на Валентин Николов, Диан Червенкондев и Мартин Димитров, като първа точка след почивката на 9.06.2010 г., сряда. Подлагам на гласуване предложението по чл. 43, ал. 3, което отговаря на условията на същата алинея за гласуване в залата. Режим на гласуване.

На основание чл. 43, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание е постъпило предложение по реда на чл. 99 от същия правилник да се проведе изслушване на министър-председателя на Република България Бойко Борисов, заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков, министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов и министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков относно въздействието на кризата върху социално-икономическата ситуация в страната и подготвените антикризисни мерки и текущото изпълнение на бюджета за 2010 г. За народните представители – пояснение, че за пореден път се внася едно и също предложение. Не съм броила, но може би това е за четвърти или пети път. По съображения, които изложих предишната сряда, при обсъждане предложенията по чл. 43, ал. 3 от правилника няма да допусна това предложение до гласуване в залата.

народният представител Даниела Петрова предлага като точка в седмичната програма от 9 до 11 юни 2010 г. да се включи ново обсъждане на Закона за изменение на Закона за радиото и телевизията, приет от Народното събрание на 19 май 2010 г. и върнат от президента на Република България за ново обсъждане. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Даниела Петрова за включване на точка в седмичната ни програма. Режим на гласуване.

ЧУКАРСКИ: Смятам, че социалистите, когато имахте възможност да вземете отношение на 9 юни, не го взехте, не е нужно сега да го вземате. В 1923 г. е направен първият преврат и е свалено демократично правителство на България. Искам само да кажа, че това е единственото европейско правителство, което след Първата световна война не допуска в България да бъде убит нито един политически противник, дори когато е убит министър Александър Димитров по време на атентат при негово посещение в Кюстендилския район. По този повод процедурното ми предложение е Народното събрание с едноминутно мълчание да почете паметта на Александър Стамболийски – министър-председател на Република България. По същия въпрос ли е декларацията Ви? Заповядайте.

Уважаема госпожо председател, госпожи и господа народни представители! Днес е 9 юни. Изминаха 87 години от 9 юни 1923 г. – денят на един незапомнен по своята жестокост и нечовешки издевателства държавен преврат.

и бележит демократ министър-председателят на България Александър Стамболийски. Деветоюнският преврат дава път на политическия бандитизъм, който се вихри десетилетия. Последиците от този акт са много по-страшни за България от самото сваляне на правителството на Стамболийски. През годините оттогава политици и историци от различни формации пишеха свои сценарии и ревностно премълчаваха неудобните истини за онези мрачни времена. Криеха истините за причините и следствията от преврата, за садистичното убийство на един народен трибун, политически лидер - акт, който и в миналото, и днес би смутил леви и десни, бедни и богати. Заговорът срещу Александър Стамболийски и земеделското правителство е планиран от външни сили и осъществен от хора, осъзнали безсилието си да свалят това правителство по парламентарен път. Великите сили не можаха да простят на България, че след пагубните за нея последствия от Ньойския договор, според който са очаквали разпад и разпокъсване на територията й, страната само за 3-4 години се възстановява държавността и последва непознат дотогава стопански бум с огромен потенциал за икономическото влияние на Балканите. Те не очакваха, че в България има умове, носители на оригинални идеи, създатели на животоспасяващи закони, които да бъдат реализирани и приложени само за един политически мандат от младото и непопулярно дотогава земеделско движение политическо движение със своя оригинална идея, идеология, принципи и морал, насочени към възстановяване на порутеното национално достойнство на българина. И днес последователите на Стамболийски очакват историците да открият нужните доказателства за организаторите на преврата, за предателското поведение спрямо отечеството на политици и военни, продали за няколко сребърника услугите си на чужди интереси. Използването на неграмотни хора като наемни убийци на партийни лидери, разчистването на сметки с оръжие става практика. В тази вътрешна война са въвлечени всички участници в политическия живот – от редовия партиен член до монарха и неговото обкръжение. Превратът изправя пред гражданска война България, а политическият терор се превръща в практика и на опозиция, и на управляващи. Стотици земеделци и техни симпатизанти са убити, много от оцелелите попадат в арести и затвори, започва нов етап в политическото развитие на България, изпълнен с ожесточени и кървави борби. Уважаеми колеги, не споменавам тези факти, за да провокирам омраза и разделение в залата. Ние трябва да ги припомняме, за да не се повтарят. Дано поуките от тях ни дадат сили и воля да осигурим достоен и щастлив живот за идните поколения. Госпожо председател, и аз като колегата Чукарски предлагам със ставане на крака и едноминутно мълчание да отдадем почит на паметта на жертвите на Деветоюнския преврат и последвалите го събития. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Панчев. Моля народните представители да отдадем почит със ставане на крака и едноминутно мълчание.

Заповядайте, госпожо Манолова – по начина на водене.

сред които на първо място да спазвате парламентарния правилник и българската Конституция. Не за четвърти път, за шести път Коалиция за България прави предложение за изслушване на водещите министри пред българския парламент, с което да дадат отговор на най-важните за хората въпроси, а именно какво е състоянието на държавата и какви са мерките, които правителството предприема за преодоляване на кризата. За пореден път смешни аргументи Вие се опитвате с процедурни хватки да отклоните това искане и даже да не го подложите на гласуване. Надявахме се, че за тези шест пъти вие най-накрая ще прочетете парламентарния правилник и ще проучите парламентарната практика, но тъй като очевидно нямате намерение да го сторите, съм ви приготвила

по искане на опозицията – госпожа Екатерина Михайлова и нейната парламентарна група, а в другия случай по искане на госпожа Надежда Михайлова и нейната парламентарна група, са слушани министър-председателят и водещи министри по важни за българските граждани въпроси. Вие в момента, както впрочем и госпожа Фидосова, си позволявате да се явявате тълкуватели на парламентарния правилник с една цел – да скриете министрите и да отклоните исканията на опозицията за извършване на парламентарен контрол. С тези си действия

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по правни въпроси. Проект за декларация по повод на инцидента на 31 май 2010 г. между израелските военноморски сили и хуманитарния турски конвой в Средиземно море. Вносители – Яне Янев и група народни представители. Разпределен е на Комисията по външна политика и отбрана. Проект за решение за промяна в ръководството на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Вносител – Мая Манолова. Проект за решение за промяна в ръководството на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Вносител – Мая Манолова. Проект за решение за промяна в ръководството на Комисията по здравеопазването. Вносител – Мая Манолова. Проект за решение за промяна в ръководството на Комисията по регионална политика и местно самоуправление. Вносител - Мая Манолова. Проект за решение за промяна в ръководството на Комисията по бюджет и финанси. Вносител – Мая Манолова. Проект за решение за промяна в ръководството на Комисията по правни въпроси. Вносител – Мая Манолова. Проект за решение за промяна в ръководството на Комисията по външна политика и отбрана. Вносител – Мая Манолова. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм. Съпътстващи са Комисията по околната среда и водите и Комисията по регионална политика и местно самоуправление. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Вносители – Делян Добрев и група народни представители. Водеща е Комисията по икономическата политика, енергетиката и туризъм. Съпътстваща е Комисията по правни въпроси. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по здравеопазването. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Разпределен е на всички останали постоянни комисии на Народното събрание. Законопроект за изменение на Закона за обезщетяване на собствениците на одържавени имоти. Вносител – Любен Корнезов. Водеща е Комисията по правни въпроси. Съпътстваща е Комисията по бюджет и финанси. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията. Вносител – Огнян Стоичков. Водеща е Комисията по културата, гражданското общество и медиите. Съпътстващи са Комисията по правни въпроси и Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта. На основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 78, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание народният представител Мая Манолова оттегля проект на решение за промени в състава на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, № 054-02-63, от 01.06.2010 г. На 4 юни 2010 г. от Националния статистически институт е постъпила информация за бизнес климата в промишлеността, строителството, търговията и услугите през април 2010 г.; общ индекс на цени на производител и за индекси на цени на производител на вътрешния пазар за април 2010 г.; престъпления, обвиняеми и осъдени лица през 2009 г. С мое писмо материалите са изпратени на съответните постоянни комисии – Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм и Комисията по правни въпроси. Материалите са на разположение на народните представители в библиотеката на Народното събрание. На 28 май 2010 г. с вх. № 004-00-48 от Агенцията за икономически анализи и прогнози в Народното събрание е постъпило изданието „Финансов сектор – оценки и очаквания”, с което народните представители могат да се запознаят в библиотеката на Народното събрание. На Председателския съвет коментирахме посещението на световноизвестния писател Хорхе Букай, който ще бъде гост на Народното събрание днес, за да представи най-новата си книга. Тъй като програмата му включва и посещение на други държавни институции, възможното време за среща, ако има желаещи народни представители, е след 11,30 ч., по която причина днес почивката ще бъде дадена в 11,30 ч. Каня народните представители, които желаят, на среща - разговор в Клуба на народния представител по време на почивката ни, след 11,30 ч.

на предишното заседание стигнахме до § 27. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27, който става §

параграфи с номера от 27 до 33 по вносител, които получават преномериране по предложение на комисията в параграфи съответно от 28 до 34 включително.

2. Създават се § 19 и § 20: „§ 19. Когато през първите две години на всеки от периодите, посочени в чл. 131б, ал. 4, няма установени авиационни емисии от полети, извършени от оператор на въздухоплавателно средство, които да са установени за неговата администрираща държава членка, съгласно т. 43в, буква „б” от § 1 на Допълнителните разпоредби операторът на въздухоплавателно средство се прехвърля към друга администрираща държава членка за следващия период. Новата администрираща държава членка е държавата членка с най-голям брой предвидени установени авиационни емисии от полети, извършени от този оператор на въздухоплавателно средство по време на първите две години от предходния период.

Няма. Подлагам на гласуване § 35 по номерацията и съдържанието, предложени от комисията.

Гласуваме ан блок двата параграфа по номерация на вносителя – § 35 и 36, които стават съответно § 36 и 37 в предложението на комисията.

Гласуваме предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за наименование на подразделението.

„§ 38. (1) В шестмесечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет приема необходимите изменения в наредбите по чл. 131л, т. 1, 2, 3 и 5. и 5. (2) В едногодишен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет приема наредбата по чл. 131л, Становища? Няма. Подлагам на гласуване § 38 по предложение на комисията.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, първо правя процедурно предложение на основание чл. 39, ал. 2 от нашия правилник

разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата. На заседанието присъстваха от Министерство на правосъдието: заместник-министърът на правосъдието госпожа Жанета Петрова, Росица Дичева – държавен експерт в Дирекция „Съвет по законодателство”, Александра Аврамова от Дирекция „Международноправно сътрудничество”, както и адвокат Ели Христова – член на Висшия адвокатски съвет. Законопроектът беше представен от заместник-министъра на правосъдието госпожа Жанета Петрова. Промените в Закона за адвокатурата (ЗА) се налагат от мотивирано становище С 8199 на Европейската комисия от 3 ноември 2009 г. Становището е отправено до Република България на основание чл. 226 от Договора за създаване на Европейската общност по процедура за нарушение № 2008/4906 за несъвместимостта на някои разпоредби на българския Закон за адвокатурата с чл. 43 и 49 от Договора за създаване на Европейската общност, както и с Директива 98/5/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно улесняване на постоянното упражняване на адвокатската професия в държава членка, различна от държавата, в която е придобита квалификацията. С предложения проект се очертава прецизно понятието „адвокат”. чл. 4, ал. 3 се предлага адвокат или младши адвокат да може да стане и всеки дееспособен гражданин на държава – членка на Европейския съюз, завършил висшето си юридическо образование в Република България. В самостоятелен раздел ІV в глава десета, озаглавен „Съвместна практика на чуждестранните адвокати”, се предлага да се уреди възможността за упражняване на адвокатска професия от чуждестранните адвокати, вписани в Единния регистър на чуждестранните адвокати, съвместно с други адвокати, вписани в съответния адвокатски регистър, под формите, уредени в Глава десета от Закона за адвокатурата. Предлага се двама или повече чуждестранни адвокати да могат да упражняват адвокатска професия на територията на под формата на клон на тяхната група в държавата – членка на Европейския съюз по произход на групата. Предвижда се чуждестранният адвокат, вписан в регистъра на чуждестранните адвокати, да може да участва лично в професионалните сдружения на адвокатите вместо съществуващата досега ограничена възможност да бъде представляван само от избран от него български адвокат. Със законопроекта се гарантира, че при осъществяване на професионалната си дейност в Република България чуждестранният адвокат, практикуващ под професионалното звание в държавата членка, където е придобита адвокатската правоспособност, има правата и задълженията на българския адвокат. Той може да упражнява съвместно адвокатската професия с други чуждестранни адвокати, вписани в Единния регистър на чуждестранните адвокати, както и с български адвокати. Законопроектът беше подкрепен от представителя на Висшия адвокатски съвет – госпожа Ели Христова, която информира народните представители, че той е резултат на съвместните усилия на Висшия адвокатски съвет и Министерството на правосъдието. По законопроекта се проведе обсъждане, в което взеха участие народните представители – Явор Нотев, Четин Казак и Любен Корнезов. След проведеното обсъждане Комисията по правни въпроси единодушно с 17 гласа „за”

Уважаеми господин министър, уважаеми колеги народни представители! „На заседанието, проведено на 21 април 2010 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, внесен от Министерския съвет. В заседанието на Комисията взеха участие представители на Министерство на правосъдието: Даниела Машева – заместник-министър, и Борислав Петков – директор на дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси”.

С (2009) 8199 от 3 ноември 2009 г. по процедурата за нарушение срещу страната, което е второ и последно официално предупреждение за извършено нарушение на правото на Европейския съюз. Европейската комисия смята, че част от разпоредбите на Закона за адвокатурата, както и липсата на законодателна уредба на някои от отношенията във връзка с упражняването на адвокатската професия са в нарушение на чл. 43 и чл. 49 от ДЕО и на Директива 98/5/ЕО относно улесняване на постоянното упражняване на адвокатската професия в държава членка, различна от държавата, в която е придобита квалификацията.

Във връзка с гореизложеното Министерският съвет внася Законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата. С предложението за изменение на чл. 4, ал. 3 се прецизира понятието „адвокат”, което съответства на чл. 1, § 1 от Директива 98/5/ЕО. С предложената нова редакция на членове 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19а, 22, 52, 57, 58 и чл. 62 от законопроекта, се постига хармонизация на българския закон с разпоредбите на чл. 2 до чл. 11 на Директива 98/5/ЕО. С предлаганата нова редакция на членове 76, 77 и 77а от законопроекта, с които се регламентира правната уредба на съвместната практика на чуждестранните адвокати българското законодателство, се въвеждат изискванията на чл. 11 и на чл. 12 от Директива 98/5/ЕО. Към законопроекта може да бъде направена следната препоръка: Предложената редакция на новия чл. 77а, ал. 2 не съответства на чл. 11 от Директива 98/5/ЕО и следва да придобие следната редакция: „(2) Един или повече чуждестранни адвокати, вписани в Единния регистър на чуждестранните адвокати, могат да упражняват адвокатската професия на територията на Република България под формата на клон на тяхната група в държавата-членка Европейския съюз по произход на групата.” В заключение може да се каже, че предложеният Законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата въвежда коректно разпоредбите на Директива 98/5/ЕО, които подлежат на хармонизиране. С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага на Народното събрание със 16 гласа „за”,

Има ли желания за изказвания? Няма. В такъв случай закривам дебата. Уважаеми народни представители, ще поставя на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата, № 002-01-37, внесен от Министерския съвет на 12 май 2010 г. Моля народните представители да гласуват.

Уважаеми колеги, уважаеми господин председателстващ! Правя процедурно предложение за допускане в залата на Димитър Дерелиев – заместник-министър на културата. Уважаеми народни представители, има направена процедура за допускане в залата. Моля, гласувайте.

Няма. Подлагам на гласуване наименованието на закона. Моля народните представители да гласуват.

Моля народните представители да гласуват.

ПЕТРОВА: Постъпило е предложение от народния представител Даниела Петрова. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 2.

Има ли желание за изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложенията за редакция на комисията, които бяха прочетени от председателката. Моля, народните представители да гласуват § 2.

Комисията предлага да се създаде Преходна разпоредба с § 3. „Преходна разпоредба § 3. (1) В едногодишен срок от влизане в сила на този закон

„РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по земеделието и горите. Народното събрание, на основание чл. 79, ал. ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, РЕШИ: Избира Венцислав Василев Върбанов за член на Комисията по земеделие и гори.” Моля, гласувайте.

Гласували 92 народни представители: за 91, против няма, въздържал се 1. Предложението е прието. Госпожо Фидосова, имате думата за останалите предложения.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! В изминалите две седмици направихме консултации с ръководството на всички парламентарни групи и представители на независимите народни представители. по комисии всички предложения, които са постъпили – и за членове, и за ръководства на комисиите. Комисия по комисия ще представя на вашето внимание предложенията, тъй като колегите от останалите парламентарни групи ме упълномощиха да направя това пред вас. Комисия по икономическа политика, енергетика и туризъм. Тук има постъпило едно предложение от Парламентарната група на Коалиция за България. Ще прочета проекта: „Проект „Проект РЕШЕНИЕ за промени в Комисията по икономическата политика, енергетиката и туризъм Народното събрание, на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 4 във връзка с ал. 3

РЕШИ: 1. Избира Петър Владимиров Димитров за заместник-председател на Комисията по икономическата политика, енергетиката и туризъм. 2. Освобождава Драгомир Велков Стойнев като член на Комисията по икономическата политика, енергетиката и туризъм. и туризъм. 3. Избира Румен Стоянов Овчаров за член на Комисията по икономическата политика, енергетиката и туризъм.” Уважаеми колеги, след като направихме тези консултации с пълно единодушие от всички представители на парламентарни групи, решихме да бъдат подкрепени тези проекти проекти на решения, които ще прочета тук пред Вас по различните комисии. Подлагам на гласуване предложението за решение за промени в Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм, така както с него ни запозна госпожа Фидосова.

първата комисия, която трябваше да прочета беше Комисията по бюджет и финанси. „РЕШЕНИЕ за промяна в ръководството на Комисията по бюджет и финанси. Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7, чл. 20, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Избира Румен Стоянов Овчаров за заместник-председател на Комисията по бюджет и финанси.”

Избира Любен Андонов Корнезов за заместник-председател на Комисията по правни въпроси.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението за избирането на господин Корнезов като заместник-председател на Комисията по правни въпроси.

Комисия по регионална политика и местно самоуправление. „РЕШЕНИЕ за промяна в ръководството на Комисията по регионална политика и местно самоуправление Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1

Комисия по труд и социална политика – има постъпили две предложения с два проекта за решение. „РЕШЕНИЕ за промени в състава на Комисията по труда и социална политика: Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7, чл. 20, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Избира Драгомир Велков Стойнев за председател на Комисията по труд и социална политика.” Вторият проект е за „РЕШЕНИЕ за промяна в ръководството на Комисията по труда и социалната политика: „Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

Подлагам на гласуване решението за избиране на Драгомир Стойнев за председател на Комисията по труда и социалната политика.

Подлагам на гласуване проект за решение , с който се избира Хасан Ахмед Адемов за заместник-председател на Комисията по труда и социалната политика от Парламентарната група на ДПС. Гласували

Подлагам на гласуване решението за избиране на народния представител Румен Иванов Такоров за заместник-председател на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Гласували

Комисия по култура, гражданско общество и медии. Постъпил е Проект за: „РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по културата, гражданското общество и медиите: Народното събрание, на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, РЕШИ: Избира Емил Генов Василев за член на Комисията по културата, гражданското общество и медиите.” Подлагам на гласуване Проекта на решение за избиране на народния представител Емил Генов Василев за член на Комисията по културата, гражданското общество и медиите. Гласували

За да бъдат удовлетворени предложенията за всеки един от тях - да бъдат членове в по две комисии, трябва да бъде променен съставът на комисиите. За да спазим правилника

да се съобразят с това нещо и да подкрепят това, което предлагаме. Ще бъдете избрани за членове в по една от комисиите, които сте посочили, но няма как да стане и във вторите комисии. Защото това означава да променим, още веднъж повтарям, числеността на тези комисии пропорционално, за да можем да го направим.

Господин Върбанов вече го гласувахме като член на комисия.

Ще продължа със следващата комисия, в която нямаме предложения, постъпили от независими народни представители. Комисия по външна политика и отбрана.

чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, Р Е Ш И: Избира Ангел Петров Найденов за заместник-председател на Комисията по външна политика и отбрана”. Вторият проект за решение на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, Р Е Ш И: Избира Волен Николов Сидеров за заместник-председател на Комисията по външна политика и отбрана”. Подлагам на гласуване предложението за избиране на народния представител Ангел Найденов за заместник-председател на Комисията по външна политика и отбрана. Гласували

предложението народният представител Волен Сидеров да бъде избран за заместник-председател на Комисията по външна политика и отбрана. Гласували

Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Има постъпили две предложения за проекти на решения. Проект за: „РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове: Народното събрание, на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, Р Е Ш И: Избира Яне Георгиев Янев за член на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове”. Вторият проект за: „РЕШЕНИЕ за промяна в ръководството на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове Народното събрание, на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7

за избиране на народния представител Яне Георгиев Янев за член на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Гласували 118 народни

е прието. Подлагам на гласуване предложението за избиране на Меглена Иванова Плугчиева-Александрова за заместник-председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Гласували

Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта. Има постъпили две предложения. Предложение и Проект на решение: „РЕШЕНИЕ за промени в състава на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта

Р Е Ш И: 1. Освобождава Недялко Тенев Недялков като член на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта. 2. Избира Румен Стефанов Стоилов за член на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта.” Вторият проект за: за попълване на състава на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта Народното събрание, на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание,

Подлагам на гласуване проекта за решение, с което се освобождава народният представител Недялко Недялков като член на комисията, и съответно се избира Румен Стефанов Стоилов за член на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта. Гласували

за избиране на Георги Цвятков Терзийски за член на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта. Гласували

С последното прието решение попълнихме състава на постоянните комисии. Преминаваме към уточняване състава на временна комисия. Временната комисия за изработване на Изборен кодекс. Постъпил е проект за Решение за промени в състава на Временната комисия за изработване на Изборен кодекс. „Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 34, ал. 4 във връзка с чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание реши: 1. Освобождава Любен Андонов Корнезов като член на Временната комисия за изработване на Изборен кодекс.

след почивката и след разглеждането на Закона за енергетиката. Мотивите ми са следните. Тогава ще присъства министърът на икономиката, енергетиката и туризма и мисля, че неговото присъствие е важно за разглеждането на закона. Благодаря ви. Моля да гласуваме предложението за промяна в поредността на дневния ред, като първото четене на Законопроекта за изменение на Закона за защита на конкуренцията да се гледа

Владислав Горанов – заместник-министър на финансите, Стефан Велчев – вътрешен одитор, Николай Чатълбашев

На заседание, проведено на 27 май 2010 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит, № 002-01-41, внесен от Министерски съвет на 19 май

директор на дирекция „Вътрешен одит”, Десислава Хаджидимитрова – държавен експерт в дирекция „Вътрешен контрол”, както и Лиляна Драгиева – изпълнителен директор в дирекция „Главен инспекторат” в Министерския съвет, Николай Чатълбашев – председател на Комисията за публичен надзор на регистрираните одитори, Христо Мавродиев– заместник-председател на Института на дипломираните експерт-счетоводители. От името на вносителя законопроектът беше представен от Стефан Белчев. Той изтъкна, че промените целят усъвършенстването на финансовия контролен механизъм. Предложения за промени в Закона за независимия финансов одит са направени от Комисията за публичен надзор на регистрираните одитори, Института на дипломираните експерт-счетоводители и Комисията за финансов надзор. Основната част на измененията и допълненията е свързана с транспониране на изискванията на Директива 2006/43/ЕО, с облекчаване и подобряване на работата и взаимодействието между Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, Института на дипломираните експерт-счетоводители и други. От законопроекта се заличават текстове, които на практика преповтарят текстове от Международните одиторски стандарти относно съдържанието на одиторския доклад и други. Прави се промяна във външното гарантиране на качеството с цел по-ясното регламентиране изискванията на Директивата и на Препоръката на Европейската комисия от 6 май 2008 г. Предвижда се съществено редуциране на възнагражденията на членовете на комисията от 90 на сто съгласно действащата редакция на 50 на сто от основното месечно възнаграждение на председателя, тоест оптимизирането на дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори е свързано с намаляване на бюджетните средства за издръжката й. Предлагат се уточнения на някои термини и понятия, като: „инспектор”, „дружества с обществен интерес”, „проверки“, „експерт“, „контрольор”, „опит в областта на независимия

който осъществява задачите по чл. 33 и 35 от същата директива. Предлаганите промени не се нуждаят от допълнителен бюджетен ресурс за настоящата и следващите години. По законопроекта се проведе разискване с изказвания на становища в подкрепа на предлаганите изменения и допълнения, както се изразиха и някои несъгласия по предлаганите изменения във взаимоотношенията между Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и Института на дипломираните експерт-счетоводители, като се прие те да се обсъдят по-задълбочено между първо и второ гласуване. След приключване на дискусиите се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: „за” – 14 народни представители, „въздържали се” народни представители, без „против”. Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона

становището на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове ще ни запознае председателят на комисията народният представител Светлин Танчев.

В заседанието на Комисията взе участие господин Стефан Белчев – директор на дирекция „Вътрешен одит” в Министерството на финансите. С настоящия законопроект се предлага приемането на разпоредби, гарантиращи облекчаване и подобряване на работата и взаимодействието между Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и Института на дипломираните експерт-счетоводители. С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит се въвеждат изискванията на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети, за изменение на директиви 78/660/ЕИО и за отмяна на Директива 84/253/ЕИО на Съвета. Промяната се извършва с цел по-ясното регламентиране на изискванията на Директивата и на Препоръка на Европейската комисия от 6 май 2008 г. относно външното гарантиране на качеството. С изменението на чл. 21а от Закона за независимия финансов одит се гарантира съответствието с процедурата по чл. 48 от Директива 2006/43/ЕО относно оценката на реципрочността по смисъла на чл. 21, ал. 2 и ал. 3, както и за основните договорености за сътрудничество със системите за публичен надзор, гарантиране на качеството и налагане на санкции на трети страни. С § 24 от законопроекта се правят изменения в Допълнителните разпоредби на Закона за независимия финансов одит, с които се предлага уточнение на термина „проверки” проверяване качеството на дейността на регистрираните одитори или одиторските предприятия, и не са разследвания по смисъла на чл. 32, § 5 от Директива 2006/43/ЕО. Изискванията на Директивата са коректно въведени и в новия § 1б от Допълнителните разпоредби, където Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори е определена като компетентен орган по смисъла на чл. 2, § 10 във връзка с чл. 33 и 35 от същата директива. В заключение може да се каже, че предложеният Законопроект за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит съответства на разпоредбите на Директива 2006/43/ЕО. С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага на Народното събрание с 9 гласа „за”, 1 глас „въздържал се”, без „против”

вносителя някой има ли желание? Не виждам. Дебатът е открит. Моля народните представители, които имат отношение по обсъждания законопроект и желаят да ни запознаят със становищата си, да поискат думата. Няма желаещи. Подлагам на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит. Гласували

разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за вътрешния одит в публичния сектор. № 002-01-42, внесен от Министерския съвет на19 май 2010 г. На заседание, проведено на 27 май 2010 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за вътрешния одит в публичния сектор. На заседанието присъстваха следните представители на Министерството на финансите: директор на дирекция „Вътрешен контрол”, Стефан Белчев – директор на дирекция „Вътрешен одит”, Десислава Хаджидимитрова – държавен експерт в дирекция „Вътрешен контрол”, както и: Лиляна Драгиева – и.д. директор на дирекция „Главен инспекторат” в Министерския съвет, Николай Чаталбашев – председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, Христо Мавродиев – заместник-председател на Института на дипломираните експерт-счетоводители. От името на вносителя законопроектът беше представен от Петрана Павлова, която изтъкна, че приетият през 2006 г. закон е въвел децентрализиран модел на вътрешния одит в публичния сектор и е регламентирал задължителното му осъществяване във всички организации от публичния сектор. В доклад на Съвместна инициатива на Европейската комисия и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие м. септември 2009 г., свързан с оценка на степента на прилагане на новия модел на вътрешен одит в България, са направени препоръки за оптимизиране на дейността на звената за вътрешен одит, на вътрешните одитори и на Одитния орган по оперативните програми. С цел изпълнение на дадените препоръки Министерският съвет е изготвил настоящият законопроект, с който се цели оптимизиране на дейностите по вътрешния одит в публичния сектор и подобряване на работата на Изпълнителна агенция „Одит на средства от Европейския съюз”. С предложените промени се постига пълно съответствие на функцията по вътрешен одит в публичния сектор в България със стандартите за вътрешен одит на Международния институт на вътрешните одитори и добрите европейски практики. Съществуващата до момента възможност за осъществяване на вътрешния одит от един вътрешен одитор нарушава екипния принцип и прави невъзможно прилагането на голяма част от стандартите за вътрешен одит в публичния сектор. Предложеният проект регламентира осъществяването на дейността по вътрешния одит само от звена за вътрешен одит и посочва организациите от публичния сектор, които са задължени да изграждат такива звена. Предвидена е и възможността по решение на министъра на финансите звена за вътрешен одит да бъдат създавани и в други организации в резултат на мотивирано искане от съответния ръководител – първостепенен разпоредител с бюджетни кредити. В този случай се предвижда назначаването и освобождаването на ръководителя на звеното за вътрешен одит да се извършва с писменото съгласие на министъра на финансите. Извън тези случаи законопроектът допуска дейността по вътрешен одит да бъде възлагана на външни за организацията физически лица, които трябва да отговарят на определени изисквания. Със законопроекта се предлага да се намали задължителната минимална численост на звената за вътрешен одит в общините. Предлага се конкретната численост конкретната численост да се определя от кмета на всяка община, предвид спецификата на дейността по вътрешен одит. Предлага се разширяване обхвата на дейността на звената за вътрешен одит в първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, като в него се включат и търговските дружества по чл. 61 от Търговския закон, държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, както и лечебните заведения - търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала, в които няма Тази промяна се налага във връзка с честото възлагане на одитни ангажименти на звената за вътрешен одит в министерствата и общините, свързани с търговски дружества, на които съответният първостепенен разпоредител с бюджетен

подготвени кадри се допуска за вътрешни одитори и одитори в Одитния орган да бъдат назначавани и лица, които нямат сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор”, но притежават друг международно признат сертификат за вътрешен Част от предложените промени представляват прецизиране на съществуващите законови разпоредби с цел избягване на неточно тълкуване при прилагането им на практика. Проектът съдържа и специфични текстове, осигуряващи подобряване на прилагането на Глава пета „Специфични одитни дейности по фондове и програми на европейския съюз”. С изменението се постига съответствие на разпоредбите на закона с изискванията на Регламент (EO) 1083/2006 на Съвета по отношение на функциите на Одитния орган и се конкретизират програмите, по които Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз” осъществява специфични одитни дейности. Предложено е въвеждането на такса за явяване на изпит за придобиване на сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор”, за издаване на сертификат или дубликат на сертификата. Размерът на таксата се определя с тарифа, одобрена от Министерския съвет. Въвеждането на таксата за посочените дейности ще създаде възможност част от извършените от Министерството на финансите разходи по организиране и провеждане на изпитите да се възстановяват. Създадена е нова Глава седма „Административнонаказателни разпоредби”, в която се описват отделните видове административни нарушения и административни наказания. В Преходните и заключителните разпоредби на законопроекта е предвидено изменение на Закона за администрацията във връзка с оптимизиране на дейността на инспекторатите и избягване на дублиране на функции с вътрешния одит. Предвидена е промяна в Закона за митниците и в Закона за Националната агенция по приходите с цел обединяване на инспекторатите в системата на Министерството на финансите в единен инспекторат към министъра на финансите. Проведе се дискусия, на която се изказаха становища в подкрепа на законопроекта. и госпожа Лиляна Драгиева, която каза, че направеното предложение с § 29 на законопроекта за отмяна на текстове от чл.46 и 46а в Закона за администрацията не е в съответствие с приетия от Народното събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за администрацията, целта на която промяна е била да осигури действен административен контрол за изпълнение на нормативните актове и задачите, възложени на инспекторатите от органа на изпълнителната власт, затова § 29 следва да отпадне от законопроекта. Предложенията за изменения бяха направени и от народния представител Ваня Донева в чл. 4, в членове 16, 21, 22, 30 и 48 да се направят също изменения и допълнения, които по-конкретно ще бъдат разгледани между първо и второ гласуване. След дискусията се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: “за” – 13 народни представители; “въздържали се” - 5 народни представители, без “против”. Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, № 002-01-42, внесен от Министерския съвет на 19 май 2010 г.” Благодаря, госпожо Иванова. Със становището на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове ще ни запознае председателят на комисията народният представител Светлин Танчев. Господин Танчев, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги народни представители! „На заседанието, проведено на 26 май 2010 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Проект на закон за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит, внесен от Министерския съвет. В заседанието на комисията взеха участие Петрана Павлова - директор на дирекция „Вътрешен контрол”, и Десислава Хаджидимитрова - държавен експерт дирекция „Вътрешен контрол” в Министерство на финансите. С настоящия законопроект се предлага приемане на разпоредби, целящи оптимизиране дейността по вътрешен одит в публичния сектор и подобряване работата на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз”. С изменението се постига съответствие на разпоредбите на закона с изискванията на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета по отношение на функциите на Одитния орган. С предложения законопроект се постига съответствие на функцията по вътрешен одит в публичния сектор в България със стандартите за вътрешен одит на Международния институт на вътрешните одитори и добрите европейски практики. Законопроектът е изготвен във връзка с отправените препоръки за оптимизиране на дейността на звената за вътрешен одит, на вътрешните одитори и на Одитния орган по оперативните програми, съдържащи се в окончателния доклад от извършения през 2008 г. независим външен преглед от СИГМА (Съвместна инициатива на Европейската комисия и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие). Прегледът е свързан с оценка на степента на прилагане на новия модел на вътрешен одит в България децентрализиран модел на вътрешен одит в публичния сектор, въведен с приетия през 2006 г. Закон за вътрешния одит в публичния сектор. Във връзка с гореизложеното Министерският съвет внася Законопроект за изменение и допълнение на Закона за вътрешния одит в публичния сектор. Съгласно предложения законопроект основните изменения са свързани с: - осъществяване дейността по вътрешния одит само от звена за вътрешен одит (ЗВО), като се допуска възможността дейността по вътрешен одит да бъде възлагана на външни за организацията физически лица, които трябва да отговарят на определени изисквания; - прецизиране кръга от организации от публичния сектор, които са задължени да изграждат ЗВО; намаляване задължителната минимална численост на ЗВО в общините; - разширяване обхвата на дейността на звената за вътрешен одит в първостепенните разпоредители с бюджетни кредити допускане на възможността за вътрешни одитори и одитори в Одитния орган да бъдат назначавани и лица, които нямат сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор”, но притежават друг международно признат сертификат за вътрешен одитор – CIA и CGAP; издаване на наредба от министъра на финансите за извършване на външните оценки на качеството в организациите от публичния сектор; - подобряване на прилагането на Глава пета „Специфични одитни дейности по фондове и програми на Европейския съюз”; въвеждане на такса за явяване на изпит за придобиване на сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор”, която се определя с тарифа, одобрена от Министерския съвет; - създаване на нова Глава седма „Административнонаказателни разпоредби”, където са описани отделните видове административни нарушения и наказания. Законопроектът съдържа разпоредби в Глава пета „Специфични одитни дейности по фондове и програми на Европейския съюз”, свързани с подобряване дейността на Одитния орган по Оперативните програми. С предложената редакция на чл. 41, т. 1 се конкретизират програмите, по които Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз” осъществява специфични одитни дейности. В § 21 от законопроекта отпада ограничението одиторите, извършващи дейност по фондове и програми на ЕС, да притежават две години стаж в областта на вътрешния или външния одит. Предвид функциите на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, свързани с контрола върху управлението на средствата от фондовете и програмите на Европейския съюз, в заключение може да се каже, че предложеният Законопроект за изменение и допълнение на Закона за вътрешния одит в публичния сектор в достатъчна степен съответства на изискванията на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1260/1999, относно функциите на Одитния орган. С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага на Народното събрание с 9 гласа „за”, 1 глас „въздържал се”, без

С доклада на Комисията по регионална политика и местно самоуправление ще ни запознае председателят й господин Любен Татарски. Имате думата, господин Татарски.

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги! „ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, № 002-01-42, внесен от Министерския съвет На свое редовно заседание, проведено на 27 май 2010 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, внесен от Министерския съвет. заседанието на комисията взе участие госпожа Петрана Павлова – директор на дирекция „Вътрешен контрол” в Министерството на финансите, която представи законопроекта. С предложения законопроект се постига пълно съответствие на функцията по вътрешен одит в публичния сектор в България със стандартите за вътрешен одит на Международния институт на вътрешните одитори и добрите европейски практики. Съществуващата до момента възможност за осъществяване на вътрешния одит от един вътрешен одитор нарушава екипния принцип и прави невъзможно прилагането на голяма част от стандартите за вътрешен одит в публичния сектор. Предложеният проект регламентира осъществяването на дейността по вътрешния одит само от звена за вътрешен одит и посочва организациите от публичния сектор, които са задължени да изграждат такива звена. Предвидена е и възможността по решение на министъра на финансите звена за вътрешен одит да бъдат създавани и в други организации в резултат на мотивирано искане от съответния ръководител – първостепенен разпоредител с бюджетни кредити. Извън тези случаи законопроектът допуска дейността по вътрешен одит да бъде възлагана на външни за организацията физически лица, които трябва да отговарят на определени изисквания. Със законопроекта се предвижда намаляване на задължителната минимална численост на звената за вътрешен одит в общините. Конкретната численост се определя от кмета на всяка община предвид спецификата на дейността по вътрешен одит да подпомага ръководителите на организациите за осигуряване на ефективни системи за финансово управление и контрол, както и да дава препоръки за подобряване на дейностите в организациите. Предлага се разширяване обхвата на дейността на звената за вътрешен одит в първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, като в него се включат и търговските дружества по чл. 61 от Търговския закон, държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, както и лечебни заведения – търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала, в които няма звена за вътрешен одит. Тази промяна се налага във връзка с честото възлагане на одитни ангажименти на звената за вътрешен одит в министерствата и общините, свързани с търговски дружества, на които съответният първостепенен разпоредител с бюджетни кредити упражнява правата на собственик. Предлага се да бъде създадена и нова Глава седма „Административнонаказателни разпоредби”, в която се описват отделните видове административни нарушения и административни наказания. В хода на дискусията народните представители подкрепиха предложените промени. Те оцениха като целесъобразно и полезно за общините предложението за намаляване на задължителната минимална численост на звената за вътрешен одит в общините и възможността конкретната численост да се определя от кмета на всяка община. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика и местно самоуправление с 11 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, № 002-01-42, внесен от Министерския съвет, да бъде приет на първо гласуване.” Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Татарски. От името на вносителите има ли желаещи за информация? Не. Откривам дебата по обсъждания законопроект. Има ли народни представители, които искат да вземат отношение? Няма. Подлагам на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за вътрешния одит в публичния сектор с вносител Министерският съвет. Гласуваме.

№ 002-01-35, внесен от Министерския съвет на 11 май 2010 г. На заседание, проведено на 27 май 2010 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, № 002-01-35, внесен от Министерския съвет на 11 май 2010 г. На заседанието присъстваха следните представители на Министерството на финансите: Петрана Павлова – директор на дирекция „Вътрешен контрол”, Стефан Белчев – директор на дирекция „Вътрешен одит”, Десислава Хаджидимитрова – държавен експерт в дирекция „Вътрешен контрол”, Лиляна Драгиева – изпълняващ длъжността на дирекция „Главен инспекторат” в Министерския съвет, Николай Чаталбашев – председател на Комисията за публичен надзор на регистрираните одитори, Христо Маврудиев– заместник-председател на Института на дипломираните експерт-счетоводители. От името на вносителя законопроектът беше представен от Петрана Павлова. Тя изтъкна, че основно значение в закона има концепцията за управленската отговорност на ръководителите на организации, които се разпореждат със средства от държавния бюджет, с извънбюджетни сметки, с общинските бюджети и фондове, с бюджетите на Националния осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса, на други самостоятелни и автономни бюджети, със средства, гарантирани от Република България, със средствата по фондове и програми от Европейския съюз, със средствата на търговски дружества и и държавните предприятия, разпореждащи се с публични средства по силата на нормативен акт за изграждането на стабилни системи за финансовото управление и контрол при разходването на публичните средства. Практиката по прилагането на закона, както и анализът на ежегодно представяната информация от първостепенните разпоредители с бюджетни кредити относно осъществения от тях мониторинг на финансовото управление и контрол, показват, че се наблюдава тенденция около 10 на сто от тях да не спазват нормативните изисквания за извършване на самооценка и докладване пред министъра на финансите за функционирането, адекватността, ефективността и ефикасността на системите. По този начин се препятстват необходимите последващи действия за подобряване на финансовото управление и контрол, което води до траен процес на незаконосъобразно и неефективно разходване на публични средства. С предложения законопроект се въвежда административнонаказателна отговорност за ръководителите – първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, които до 31 март не са изпълнили задължението си за представяне на информация на министъра на финансите, съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор. С административнонаказателните разпоредби се цели засилване на управленската отговорност на ръководителите първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, които отговарят за осъществяването на финансовото управление и контрол във всички ръководени от тях структури, програми, процеси и дейности, включително за мониторинга и отчетността за състоянието му. законопроекта е предвидена отмяна на чл. 19, който регламентира създаването и част от функциите на консултативните съвети за финансовото управление и контрол. Тези функции се покриват с функциите на одитните комитети, чието създаване в организациите от публичния сектор се предлага с изменението и допълнението на Закона за вътрешния одит в публичния сектор. Предлаганите промени за подобряване на процеса по финансовото управление и контрол в публичния сектор като цяло ще се осъществят под ръководството на министъра на финансите.

Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, № 002 01 35, внесен от Министерския съвет на 11 май 2010 г.” Благодаря на госпожа Донева. С доклада на Комисията по правни въпроси ще ни запознае господин Тодор Димитров. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, ще ви запозная с доклада на Комисията по правни въпроси. „На свое заседание, проведено на 3 юни 2010 г., Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, № 002 01 35, внесен от Министерския съвет на 11 май 2010 г.” На заседанието присъстваха представители на Министерството на финансите: госпожа Петрана Павлова – директор на дирекция „Вътрешен контрол”, и госпожа Десислава Хаджидимитрова – държавен експерт в дирекция От името на вносителя законопроектът бе представен от госпожа Петрана Павлова. С него се цели да се преодолеят някои затруднения в практиката по прилагането му относно неспазването от страна на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити на нормативните изисквания за извършване на самооценка и докладване пред министъра на финансите за функционирането, адекватността, ефективността на системите. От своя страна това води до възпрепятстване необходимите действия за подобряване на финансовото управление и контрол и до незаконосъобразно и неефективно разходване на публични средства. Въвежда се административнонаказателна отговорност за ръководителите – първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, които до 31 март не са изпълнили задължението си за представяне на информация на министъра на финансите. Предвижда се отмяна на чл. 19, регламентиращ създаването и част от функциите на консултативните съвети за финансово управление и контрол. Тези функции се покриват с функциите на одитните комитети, комитети, чието създаване в организациите от публичния сектор се предлага с изменението и допълнението на Закона за вътрешния одит в публичния сектор. Предлаганите изменения целят подобряване на процеса по финансово управление и контрол в публичния сектор и ще се осъществят под ръководството на министъра на финансите. След проведената дискусия с 15 гласа „за” и 1 глас „въздържал се” Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, № 002-01-35, внесен от Министерския съвет на 11 май 2010 ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Благодаря на народния представител Тодор Димитров. От името на вносителите желаете ли думата? Благодаря. Уважаеми народни представители, имате възможност да изкажете мнения и становища относно законопроекта. Желание за изказване? Няма.

съвет. Моля, гласувайте. Гласували 70 народни представители: за 63, против няма, въздържали се 7. Предложението е прието. Преминаваме към следващата точка от седмичната ни програма: гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати № 002-01-40,

от вредното въздействие на химичните вещества и препарати, № 002-01-40, внесен от Министерския съвет на 19 май 2010 г. На свое редовно заседание, проведено на 27 май 2010 г., Комисията по околната среда и водите под ръководството на госпожа Искра Михайлова – председател на комисията, разгледа на първо четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати, № 002-01-40, внесен от Министерския съвет на 19 май 2010 г. От Министерството на околната среда и водите на заседанието присъстваха: заместник-министър Евдокия Манева, госпожа Ваня Григорова – изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по околна среда, господин Бойко Малинов – директор на дирекция „Превантивна дейност” и госпожа Миля Димитрова – директор на дирекция „Политика по изменение на климата”. Присъстваха и представители на дирекция „Законодателна дейност и европейско право” при Народното събрание. От името на вносителя законопроектът и мотивите за неговото внасяне бяха представени от госпожа Евдокия Манева - заместник-министър на околната среда и водите. Със законопроекта се цели на първо място въвеждането на адекватни мерки за прилагане на Регламент № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета, относно класифицирането, етикирането и опаковането на вещества и смеси за изменение и отмяна на директиви 67/548 и 199/45, както и за изменение на Регламент № 1907/2006. Въвеждането на мерките за прилагане на Регламент № 1272 трябва да бъде направено в срок до 10 юни 2010 г. и Европейската комисия бъде нотифицирана за това. Чрез определянето на министъра на околната среда и водите за компетентен орган за докладването по чл. 46, ал. 2 от регламента до Европейската агенция по химикалите, създаването на контролен механизъм и въвеждане на санкции за неизпълнение на изискванията на регламента, се осъществява неговото прилагане в страната ни. Прилагането на определени разпоредби, отнасящи се за класифицирането на смеси, в съответствие с указания в Преходните разпоредби на регламента срок, трябва да се отложи, като дотогава за класифицирането на смеси ще се прилагат националните разпоредби, транспониращи изискванията на Директива 1999/45 на Европейския парламент и на Съвета от 1999 г. за сближаване на законодателството на страните членки относно класифициране, опаковане и етикиране на опасни препарати. На второ място е въвеждането на мерки за прилагане на Регламента относно износа и вноса на опасни химикали № 689/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 Тъй като този Регламент заменя съществуващия № 304/2003 относно износа и вноса на опасни химикали се налага приемането на правните рамки за неговото прилагане в Република България. С този регламент се прилага и Ротердамската конвенция относно процедурата по предварително обосновано съгласие при С измененията на закона са уточнени някои процедури, като е въведена и такава за получаване на референтен идентификационен номер за износ на химични вещества от приложения на Регламент № 689/2008 за лабораторни или изследователски цели в количества до 10 кг, което може да улесни индустрията при такъв вид износ. На трето място проектозакона транспонира Директива 209/107/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива относно пускането на пазара на биоциди по отношение на някои срокове. Това е наложително, поради това, че се очаква прегледът на значителен брой активни вещества да не приключи до 14 май 2010 г. Дори за активните вещества, за които е взето решение в рамките на този срок относно включването им в положителния списък на Директива 98/8/ЕО е необходимо повече време на страните членки за транспониране на съответните актове и да предоставят, отменят или изменят разрешенията за съответните продукти. Поради риска националните правила да не са приложими в края на преходния период, 10 годишната работна програма се удължава, с оглед завършване на прегледа на всички нотифицирани за оценка активни вещества. Предлаганите със законопроекта други по-важни изменения и допълнения в закона могат да бъдат обобщени, както следва: прецизиране на текстове по прилагане на Регламент № 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно детергентите и Регламент № 850/2004 относно устойчивите органични замърсители и за изменение на Директива 79/117/ЕИО, както и корекции, свързани с прецизиране на обхвата и начина за извършване на контролна дейност и налагане на административно-наказателни мерки. Определени и уточнени са контролните правомощия на министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването във връзка с прилагането на Регламент № 1272/2008 и на изискванията за ограничаване на производството, пускането на пазара и употребата на определени опасни химични вещества, смеси и изделия, съгласно Приложение ХVІІ на Регламент № 1907/2006. Предвидено е приемането на две наредби от Министерския съвет за определяне реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси, както и реда и начина за ограничаване на производството, употребата или пускането на пазара на определени опасни химични вещества, смеси и изделия. Предвижда се и издаването на съвместни указания за провеждане на контролната дейност от страна на министъра на околната среда и водите, министъра на здравеопазването и министъра на труда и социалната политика, което безспорно ще подобри координацията при прилагането на закона. Представено беше становище на Дирекция „Законодателна дейност и европейско право”, подкрепящо приемането на законопроекта и отбелязващо някои технически грешки, които се прие да бъдат отстранени между първо и второ четене. След откриването на дебата от председателя на комисията, отношение взеха: народният представител Георги Божинов, който обърна внимание, че с някои регламенти и директиви европейското производство става по-неконкурентоспособно, на което госпожа Манева отговори, че този въпрос възниква веднага и засяга повече други закони, като Закона за чистотата на атмосферния въздух и други. Тя подчерта, че Министерството на околната среда и водите се опитва да отстоява и защитава интересите на българската индустрия; народният представител Искра Михайлова, която изказа благодарност за поставения въпрос и че може да се свика специално заседание или кръгла маса по него за отстояване на такива позиции; народният представител Петър Курумбашев, подкрепяйки разглеждането на регламентите и да се изпълнява само необходимото, като се направят и предложения за промени на европейско ниво. Председателят на комисията отправи покана за предложения по законопроекта и прекрати дискусията. След проведените разисквания, Комисията по околната среда и водите единодушно подкрепи законопроекта и изразява следното становище: Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати № 002-01-40, внесен от Министерския съвет на 19 май 2010 г.” Благодаря. Сега със становището на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове ще ни запознае председателят й Светлин Танчев.

Благодаря Ви, господин председателстващ. „На заседанието, проведено на 2 юни 2010 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати, внесен от Министерския съвет. В заседанието на Комисията взеха участие представители на Министерството на околната среда и водите – Евдокия Манева – заместник-министър, и Бойко Малинов – директор на Дирекция „Превантивна дейност”. С настоящия законопроект се предлагат някои изменения на разпоредбите в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати с оглед повишаването на контрола върху вноса и износа на такива вещества, класифицирането, опаковането и етикетирането им, съхраняването им и др. С настоящият законопроект се предлага въвеждането в националното законодателство на мерки за прилагане на Регламент № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP), за изменение и отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 Необходимо е въвеждането на мерки за прилагане на Регламент (ЕО) № 1272/2008 да бъде предприето в срок до 10 юни, като Европейската комисия ще бъде нотифицирана за това по определения начин. Прилагането на регламента в България се осъществява чрез определяне на министъра на околната среда и водите като компетентен орган по чл. 43 и чл. 46 от горепосочения регламент, създаване на контролен механизъм и въвеждане на санкции, приложими при неизпълнение изискванията на регламента. Отлага се прилагането на определени разпоредби, свързани с класификацията на смеси, в съответствие с указания в Преходните разпоредби на регламента срок до 2015 г., като дотогава ще се прилагат националните разпоредби. С настоящият законопроект се предлага още въвеждане в националното законодателство на мерки за прилагане на Регламент (ЕО) № 689/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно износа и вноса на опасни химикали. С измененията в закона са уточнени процедурите за получаване на референтен идентификационен номер в базата данни за износ и внос на опасни химикали на Европейската комисия, което би облекчило индустрията при износ на химични вещества за лабораторни или изследователски цели в количества до 10 кг. Със законопроекта се цели транспониране на Директива 2009/107/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 98/8/ЕО относно пускането на пазара на биоциди по отношение на удължаване на някои срокове. Транспонирането на директивата е наложително от гледна точка на факта, че се очаква прегледът на значителен на значителен брой активни вещества да не бъде завършен до 14 май 2010 г. Дори за активните вещества, за които е взето решение преди 14 май, относно тяхното включване в положителния списък в Директива 98/8/ЕО, е необходимо повече време, за да могат държавите-членки да транспонират съответните актове и да предоставят, отнемат или изменят решенията за съответните продукти, за да спазят хармонизираните разпоредби на директивата. С цел да се избегне преустановяването на защитата на данни, докато някои активни вещества все още са в процес на оценяване, срокът на защита на всички данни, предоставени за целите на Директива се удължава, така че да съвпадне с края на програмата за преглед (2014 г.) Предложени са мерки за прецизиране на текстовете по прилагане на Регламент (ЕО) № 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно детергентите и Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно устойчивите органични замърсители и за изменение на Директива 79/117/ЕИО. Със законопроекта се създава нова Глава трета – Мерки за прилагане на Регламент (ЕО) № 648/2004, с която министърът на околната среда и водите е определен за компетентен орган по смисъла на чл. 8, ал. 1 на Регламента. Извършени са и корекции, свързани с прецизиране на обхвата и начина на извършване на контролна дейност и налагане на административно-наказателни мерки. Определени и уточнени са контролните правомощия на министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването във връзка с прилагането на Регламент (ЕО) № 1272/2008 и прилагането на изискванията за ограничаването на производството, пускането на пазара и употребата на определени опасни химични вещества,

на две наредби от Министерския съвет, с които ще се определи редът и начинът за съхранение на опасни химични вещества и смеси и редът за ограничаване производството, употребата или пускането на пазара на определени опасни химични вещества от Приложение XVII на Регламент (ЕО) № 1907/2006, както и издаването на съвместни указания за провеждането на контролна дейност от страна на министъра на околната среда и водите, министъра на здравеопазването и министъра на труда и социалната политика, което ще подобри координацията при прилагането на закона. Определени са процедури за прилагане на административни мерки за спиране на производството, пускането на пазара, употребата и/или износа на химични вещества и/или смеси, както и изтеглянето им от пазара при наличие на риск за здравето и безопасността на хората, въвеждащи изискванията на чл. 129 от Регламент (ЕО) № 1907/2006, и чл. 52 от Регламент (ЕО) № 1272/2008. Предвид изложеното по-горе, може да се заключи, че чрез законопроекта ефикасно ще бъдат въведени мерки за прилагане на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси на Регламент (ЕО) № 689/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно износа и вноса на опасни химикали, за транспониране на Директива 2009/107/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 98/8/ЕО относно пускането на пазара на биоциди по отношения на удължаване на някои срокове. С Наредбите, които ще бъдат приети от Министерския съвет, се цели постигане на съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 и Регламент (ЕО) № 1272/2008. С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага с 12 гласа „за” на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати, № 002-01-40, внесен от Министерския съвет на 19 май 2010 г.”

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Погледнат отделно, оценяван самостоятелно като нормативен акт, разглежданият законопроект не буди възражение и трябва да бъде приет. С него се въвеждат мерки за прилагането на Европейския регламент. Знаете, че регламентите действат и самостоятелно на територията на страните членки и с това, което се прави, се осигуряват процедурите, за да може този регламент да действа безпрепятствено в България. С това изменение в Закона за вредното въздействие на химическите вещества се прави девета поредна промяна на този законопроект. С тази промяна и с онези, които я предшестваха, фактически името на законопроекта не отговаря на неговото съдържание. Онова тяло, онова съдържание, което беше в началото и отговаряше на това заглавие, с въвеждането на изисквания за производството, за пакетирането, за етикетирането, търговията и т.н., обемът на закона нарасна и следващата промяна, която ще бъде наложителна, вече трябва да е свързана с написването на нов закон, който да има заглавието „Закон за управление на химическите вещества” – и в тази посока експертите нямат възражения. Аз вземам думата единствено,

Резюмирано накратко, искам да говоря за това, че всички онези регламенти в областта на химическото производство, цялото европейско химическо законодателство, плюс онова, което са мерки за опазване на околната среда, изисквания за качеството на отпадните води, изисквания за управление на опасните отпадъци, изисквания за съхраняване на отпадъците от химическата промишленост, общите изисквания за предотвратяване на въздействието върху измененията на климата и т.н., всички необходими, когато се реализират и остойностят, се вижда, че в резултат на това, че Европейската общност иска да води, да играе водеща роля, да бъде пример за останалия свят, да налага нормите, които са необходими, за да оцелее цялото човечество, водят до един крайно негативен икономически резултат. Този много прост резултат е, че химическата промишленост на Европа представа да бъде конкурентоспособна. Един отрасъл, в който в момента работят 1 млн. 200 хил. души в Европа, един отрасъл, който е структуриран в повече от 22 хил. 700 фирми, един отрасъл, който дава 35 млрд.